Имаме кворум – откривам заседанието. Уважаеми народни представители! В навечерието сме на една забележителна дата от българската история. Утре се навършват 139 години от Учредителното събрание. Нека си припомним делото на учредителите, на строителите на съвременна България. Учредителното събрание е пример как представителите на българския народ, обединени от общ идеал, могат да работят за постигането на общото благо, да работят за националния интерес и с общата мисъл, че България трябва да е дом за всички нас. По повод годишнината утре – 10 февруари, Народното събрание ще отвори врати за посетители в парламента. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители: Даниела Дариткова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г. При приемане на предложението точката ще бъде разгледана след започналото и все още неприключило второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. Моля, режим на гласуване за направеното предложение.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Наименование на подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона. Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 9.

текста на вносителя за наименованието на подразделението, който се подкрепя от Комисията, и отхвърлянето на § 5, който Комисията счита, че е отразен на систематичното му място и предлага да бъде отхвърлен. Моля, режим на гласуване

Извършените от квесторите, временните и постоянните синдици на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, в периода от поставянето й под специален надзор до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, заличавания на учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения, са нищожни. Учредените обезпечения се смятат за действителни и запазват своя ред. ред. (2) Алинея 1 не се прилага в случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане. (3) За времето от поставянето на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност под специален надзор, до изтичането на 6-месечен срок от влизането на този закон в сила, по отношение на всички учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения, не текат предвидените в съответните закони срокове за тяхното действие. „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, може да поднови до изтичането на 6-месечен срок от влизането на този закон в сила всяко едно обезпечение за нов срок. (4) Обезпеченията са противопоставими на всяко трето лице, независимо от начина по който то е придобило имуществото.

нейното действие, се определя във времето, пространството и спрямо лицата. Във времето, естествено, трябва да бъде за бъдеще време, в пространството – в случая на територията на Република както гласи чл. 1а от Закона за нормативните актове, нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти. Наблягам на „неопределен кръг субекти“. В случая конкретизираме само и единствено КТБ. Мисля, че Законът е общо за банковата несъстоятелност, а не за банковата несъстоятелност на КТБ. Друго, което също е недопустимо – включването на името на банката в Закона. Вярно, че полетът на мисълта е неограничен, но в случая мисълта на вносителя се е приземила в Народна република Китай, тъй като единствените народни представители, които си позволиха да включат името на президента Си Дзинпин в тяхната конституция, са именно китайските народни представители.

погасени обезпечения, като накърняват правата, които трети лица са придобили върху обекта на сделките, които обаче са били действителни към момента на извършването си, и обезпеченията. Поради това тези норми нарушават и друг компонент на принципа на правовата държава – изискването законно придобити права да се закрилят и да не се засягат от ретроактивни мерки. За съжаление ретроактивността е белег на извънредно законодателство, каквото не се налага към настоящия момент. Защо? Защото несъстоятелността е обявена преди три години и половина, а след три години и половина ние се сещаме да попълваме масата на несъстоятелността. В публикуваните доклади на синдиците недвусмислено се извежда изводът, че към момента не са налице съществени резултати от дейността им относно връщането в масата на несъстоятелността на активи, придобити пряко или непряко с пари от банката. Няма как да не се съгласим с констатацията, че това уврежда както интереса на кредиторите, така и публичния интерес. Тук се поставя, на първо място, въпросът: в каква степен тези ниски, отчайващи резултати се дължат на лоши закони, и в каква степен – на компетентността и нежеланието на квесторите и на синдиците да си свършат работата? Вносителят игнорира напълно едно обстоятелство, което е констатирано от съда че след 20 юни 2014 г., а това е моментът на поставяне на КТБ под специален надзор, цялата отговорност за опазване на имуществото и активите на банката е на БНБ в лицето на квесторите и на Фонда за гарантиране на влоговете в банките след назначаване на синдици от тях. Мотивите, които ни се предлагат от вносителите, са с цел за пореден път да се прехвърлят проблемите от болната на здравата глава. Другото, което също ме смущава в настоящия случай, че според докладите на синдиците, те са завели дела за взимания за над 10 милиарда лева, докато активите на банката са оценени на 5 милиарда лева. Изначално е ясно, че няма да бъдат събрани всички задължения на банката. Много ми е интересно как синдиците ще успеят да удвоят активите на банката, при положение че при поставянето й под особен надзор те са били 5 милиарда. Поради тази причина ние нямаме никакви основания да подкрепим направените промени, тъй като те противоречат на установения конституционен ред и на

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Байчев! Не знам откъде ги измисляте тези щуротии за китайската народна мисъл в този закон, за Си Дзинпин и не знам си какви комунистически лидери. Не знам от какви лични интереси и вчера, и днес толкова яростно защитавате едни и същи тези, изказани от човека, който ограби парите на българския народ, от един крадец, който се крие в Белград. До Вас ли опря този човек?! Вие ли сте неговият адвокат?! Излезте и кажете личния си интерес. Толкова яростно повтаряте негови тези.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Байчев! И аз ще започна с въпроса: кой Ви написа това, което прочетохте от трибуната? ХАМИД ХАМИД (ДПС, от Чувствам се длъжен да отговоря на някои от въпросите. Доколкото цитирате Закона за нормативните актове, ще цитирам на Вашето внимание и Указа за прилагане на Закона за нормативните актове – Указ № 884.: „Чл. 34: С преходни разпоредби се продължава действието на правила, отменени с новия нормативен акт, или се урежда тяхното прилагане спрямо висящи правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на отменения акт. Чл. 35, ал. 1. В заключителните разпоредби се включват правилата, с които се придава обратна сила на акта, отлага се неговото действие или то се ограничава за част от територията на страната“. По отношение на действието на субектите. Бих казал, че субектите, които черпят права или имат засегнати права по отношение на несъстоятелността на КТБ, са неограничен брой лица, но определяем кръг от лица. Друг е въпросът колко време би отнело това определяне. По отношение на цитирането на конкретна банка в нормативен акт Вие също наскоро бяхте инициатори, макар и други колеги също да бяха инициатори, за уреждане на въпросите на гражданите с многогодишни жилищни спестовни влогове, така наречените „лихвоточки“ в Банка ДСК. Така че аз не виждам някакво изрично или извънредно отклонение в конкретния случай, още повече че това е в Заключителните разпоредби и още повече, че това е първата,

Уважаеми колега, с удоволствие мога да декларирам, че нямам никакъв конфликт на интереси. Не само че никога не съм се срещал, но никога не съм разговарял и не познавам господин Цветан Василев. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Съображенията, поради които правя тези изказвания, са, че Вашето предложение противоречи на законността

които награждаваха КТБ за банка на годината. Ако Вие действително имате половината от компетентността, която декларирате, бихте могли да предизвикате питания, проверки и така нататък – някакъв процес, който да провери какво се случва в тази „елитна“ банка.

господин Председател, уважаеми колеги, нашата политическа партия няма да подкрепи предложения § 6 в този законопроект поради една-единствена дума, която считаме, че следва да бъде премахната. Зачитам редакцията на предложения параграф: „Синдиците на КТБ може да подновят до изтичане на шестмесечния срок от влизане на Закона в сила всяко едно обезпечение по необслужени кредити за нов срок“. Нашето предложение е, че думата „може“ следва да бъде премахната и синдиците на КТБ трябва да подновяват до изтичане на шестмесечния срок. Целта на Закона е да спре вторичното разграбване на активите на КТБ, поради което разпоредбата да е ясна и еднозначна, че действията се предприемат спрямо всички лоши длъжници, а не избирателно по преценка на синдиците. Именно тази дума „може“

Няма. Ще подложа на гласуване редакционната поправка, която току-що направи народният представител Симеон Найденов, за отпадане на думичката „може“, след което ще продължим с гласуването по текста на § 6. Подлагам на гласуване редакционната поправка, направена от народния представител Симеон Найденов. Гласували

Моля, продължете с представянето на текста, господин Кирилов.

Всяко прехвърляне или поредица от прехвърляния на акции и/или дялове от търговски дружества, извършено от длъжник на банката след датата на поставяне на „Корпоративна под специален надзор, е недействително по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността. (2) Синдикът, временният синдик или фондът могат в 5 годишен срок от откриване на производството по несъстоятелност да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на прехвърляне или на поредица от прехвърляния на акции и/или дялове по ал. 1.“

и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г. Кой ще представи текста за второ гласуване? Заповядайте, господин Кирилов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! „Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г.

Предложението се приема. представител Георги Михайлов и група народни представители: „В § 1, чл. 13, ал. 1, т. 20 думите „лечебните заведения за болнична помощ“ се заменят с „Министерството на здравеопазването“.“

Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, гласуваме предложението на народния представител Георги Михайлов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Комисията. Гласували 107 народни представители: за 23, против 12, въздържали се 72. Предложението не се приема.

Предложението се приема. Моля, продължете с представянето на текста, господин Кирилов. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Заключителна разпоредба“. Предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители: „Наименованието „Заключителна разпоредба“ се изменя така: „Заключителни разпоредби“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Михайлов и група народни представители относно наименованието на подразделението, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, което се подкрепя от Комисията. Гласували

заплащане на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, по ред, определен с Наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение Предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители: „Създава се § 3 със следното съдържание: „§ 3. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в чл. 266а, ал. 5, след думите „по ал. 1“ се добавя „се закупува от Министерството на здравеопазването и“.“

Аз съжалявам, че отсъствах в първите минути на обсъждането на проектопромяната в Закона, тъй като вниманието ми убягна това, че той беше вкаран в последния момент като точка в дневния ред. Искам да обърна внимание на уважаемите народни представители, както и на контравносителите, че в случая става дума за две философии в двата вида предложения. Тези две философии създават един много сериозен прецедент, независимо от добронамереността на първоначалния първоначалния вносител, във възможността отново да стигнем до прецедент във вариабилност в цените на различни лекарствени продукти, а някои от тях, особено финансоемки, в различни лечебни заведения. Искам да припомня на цялата зала, че тази грешка беше допусната преди девет години. Под огромен натиск беше децентрализирана процедурата от Националната здравноосигурителна каса и беше дадена възможност на всички лечебни заведения да правят търгове за лекарствени продукти. Трябваше да минат девет години, да станат доста големи обществени скандали, за да се стигне до идеята отново тези търгове да бъдат електронно централизирани. Тук става дума за същото. Като човек, който е работил много дълго време с таблицата по чл. 266 и познавайки характеристиката на медикаментите, които могат да влизат, ще влязат или ще излязат от нея, съм длъжен съвсем отговорно да Ви споделя и да Ви помоля за много внимателно отношение към тази проектопромяна в Закона, която ще даде възможност за вариабилност, в кавички, която може по един много сериозен начин да ощети интересите на държавата. Думите, които бяха изказани тук при първото четене, че всичко е прозрачно, че се качва на сайта на Министерството, не отговарят на истината. Качва се само списъкът, който може да бъде променян, вярно, през календарната година, но нито една от сделките, които се сключват от лечебните заведения, не е обект на интерес на сайта на Министерството на здравеопазването. Някои от тези медикаменти, позволявам си да го повторя, са изключително финансоемки, тоест създава се отново една вариабилност, която в никакъв случай не е в интерес на държавата. Става дума за ограничен обем от лекарствени продукти, който обаче може да бъде в ръцете на една сделка между лечебно заведение и, позволявам си да цитирам вносителя – един или двама дистрибутори, което ние коментирахме, че могат да сключат помежду си мълчаливо споразумение, да не го наричам с друга дума, и невъзможност за контрол на това – рязко да се повишат цените, на което ние сме свидетели вече като професионалисти много пъти през последните години. Аз Ви цитирах миналия път, да не занимавам сега уважаемата зала с това, че някои медикаменти точно от този списък повишиха 40 – 50 пъти цените си, поради това че има монополист – дистрибутор, или са само двама дистрибутори на пазара. Много моля всички, отчитайки добронамереността на първоначалните вносители, внимателно да обмислят това – в чии ръце ще се даде възможността за закупуването. Още повече, ние сме разговаряли с представители на Министерството на здравеопазването. Те имаха една изключително рационална идея към Дирекцията за лекарствени средства да се създаде възможност, и то със законова инициатива, при натиск от определен дистрибутор или малка група дистрибутори, които оперират с тези уникални за нас средства, защото те са разрешени на терена на Европейския съюз, но не са регистрирани в България – тези средства, тези средства, както го правят други държави, да могат да бъдат закупувани извън територията на страната по определена законова процедура, както, между другото, това правят други държави на Балканския полуостров. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Михайлов. Реплики?

предложението. Имаше процедура, поискана от господин Попов, но виждам, че той няма интерес към процедурата, затова продължаваме с представянето на текста.

министърът на здравеопазването привежда Наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в съответствие с изискванията на този закон.“ Комисията не подкрепя предложението. Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Заповядайте, професор Михайлов. Благодаря Ви, господин Председател. Аз Ви моля в началото на моето изказване да обръщате внимание на лявата част на залата при желание за процедура или прегласуване, а също така и за представянето на гласуването по групи. Имам предвид това, обръщайки се към всички колеги народни представители, защото, ако бяхте представили гласуването по групи, да видите, че единствено натискът задължи промяната в една или друга посока на гласуването, тъй като имаше и колеги от ГЕРБ, които много добре разбраха нашите аргументи и гласуваха „за“ предложението.

Не водим дискусия. Искам да обърна внимание на колегите от залата, че става дума за принципно отношение, което като политика се възприема и от управляващата коалиция в момента. Политика на внимателен контрол на огромния разход за средства за медикаменти, който се реализира в Република България. И с този акт, който в момента приемаме като законодателна промяна, ние се отклоняваме от националната си философия да вкараме под контрол прекомерните и вариращи в различни лечебни заведения и различни части на страната разходи, които в никакъв случай не са от интерес за държавата. Затова Ви моля и по това, мисля че последно, предпоследно предложение, да приемете нашите аргументи и да наклоните везната в полза на това да бъде оптимизиран този разход, който има значение. Всеки лев има значение, а тук не са малко средствата, за националните интереси на държавата. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ:

Странно е, че точно аз искам да взема думата по този законопроект, като може би единственият не-лекар в очерталия се спор и не-медик. Но бих искал да кажа как протекоха дебатите в Комисията по правни въпроси, която по този законопроект беше водеща Комисия. За мен ключово и важно беше становището на Министерството на здравеопазването, което беше представено от три дирекции дирекция „Обществени поръчки“, „Правна дирекция“ и дирекция „Лекарствена политика“. Преразказвам заглавието. Не съм съгласен с твърдението, което досега се казваше, че Министерството на здравеопазването иска по някакъв начин да участва в тази процедура. Всички представители категорично заявиха, че не искат. Разясниха голяма част от детайлите по отношение на хипотезите с оглед различните платци, различните платци, в резултат на едно такова лекарствено средство. И да Ви кажа, тук в крайна сметка смятам, че не иде реч до защита на националния интерес, а иде реч до защита на интереса на пациента. А интересът на пациента, освен номиналната цена на лекарството, е и бързо да го получи. Ние проиграхме няколко варианта по предложенията на професор Михайлов. При всички положения всички се съгласихме, че това означава минимум една седмица допълнителна административна процедура. Тоест една седмица загубено време. Кое е ключовото според мен като не-лекар? Твърдя като юрист, адвокат – ключовото е това, че имаме многократен контрол адхок. Имаме контрол на лекари в самото лечебно заведение, които трябва да изразят еднопосочна воля точно за конкретен пациент, точно за конкретно лекарство. Това лекарство трябва да е включено в списъка по чл. 266а, което пък става със санкцията на националния консултант по съответната материя. За да се извърши самият внос и поръчка,

Рискът от прекомерност, рискът от непокриване на разхода ще тежи в бюджета на лечебното заведение, тоест лечебното заведение също е ефективен контрольор за това, че това лекарство е необходимо и че то няма да се внесе, казано жаргонно, на „надута цена“. Да, цената може да е инцидентна, защото ние нямаме пазар на нашия пазар на това лекарство. Но надали тя би била хиперболична, или пък 40 пъти над цената и тук питам: къде? Защото ние нямаме цена на този пазар. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Реплика? Заповядайте за реплика, професор Михайлов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Кирилов, с цялото ми уважение към Вас, аз горещо и най-добронамерено бих посъветвал, когато човек наистина не е тесен специалист – както аз не си позволявам да говоря по правни въпроси,

категорично Ви го казвам, като директор на лечебно заведение, който е боравил, повтарям го за трети път пред залата, оперативно с този списък години наред, не отговарят на истината. Това цитиране на седмица животоспасяваща… Процедурата наистина е дълга и утежнена. Но тя не касае в този реален смисъл конкретен пациент. Тези пациенти обикновено са хронично болни, те са известни на лечебното заведение, което се занимава с такъв стратегически начин на лечение, действително отнема време, но всичко това върви във времето по начин, по който няма да бъдат ощетени пациентите, ако се централизира процедурата и ако тези средства се закупуват от Министерството на здравеопазването. Още повече, позволявам си да Ви обърна понеже се обръщам към Вас, надявам се на Вашето внимание, че в начина, по който Вие конструирате Вашата хипотеза, имайте предвид, че тези средства директно натежават върху лечебното заведение. А понякога те създават един доста сериозен финансов капацитет, който е от порядъка на неколкостотин хиляди лева годишно. Вие виждате в общественото пространство как само преди 24 часа едно от големите лечебни заведения представи като сериозен въпроса за 500 хил. лв. задължение на една от структурите на това лечебно заведение. Така че неколкостотин хиляди лева за едно лечебно заведение да бъде натоварено то лично да ги плати… Да не влизаме в тази хипотеза – надута или ненадута е цената, дали може да се провери. Може да се провери, защото в Република Турция цените са многократно по-ниски отколкото в България, за съжаление, и в Република Гърция. И когато пациентите не могат да получат лечението, ги закупуват оттам на многократно по-ниски цени и примери мога да Ви дам

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кирилов! Правя Ви реплика, тъй като участвах в обсъждането в Правната комисия и слушайки Ви, все едно ставаше дума за друго обсъждане. Действително това, което беше истина, е, че там присъстваха четири представители на Министерството на здравеопазването, които в първите си думи заявиха, че са против нашето предложение. Но интерпретацията след това не отговаря на нещата, които се случиха в Правната комисия. Отново придържайки се към уговорката, която направи професорът – да бъдем внимателни, вземайки отношение в материя, която е извън нашите компетентности, искам да Ви обърна внимание. За За мен най-същественото нещо, което се случва в този законопроект, е: кой следва да вземе решението? И нашето предложение е това да бъде направено от една институция, а именно Министерството, а не от всяко лечебно заведение за болнична помощ, както е Вашето предложение. И се чудя на Вашето изказване, защото Вие се присъединихте към моето искане Министерството на здравеопазването да даде данни за какъв обем за какъв обем в средства, господин Кирилов, става дума на годишна база за миналата година и за по-миналата година. И на нас двамата ни обещаха преди днешното гласуване да видим сумите. И затова гадаем в момента и говорим за хипотези, защото Вашето предложение не е базирано върху суми. Министерството на здравеопазването, поеха конкретен ангажимент пред Вас и пред мен да представят суми за какъв обем средства става дума. Днес отново внесохте Законопроекта, вече на второ гласуване. Не знам Вие имате ли яснота, но по обещанието, което беше дадено за мен – за яснота на годишна база какви суми са разходени, аз нямам. е изтекло.) Приключвам. Списъкът е динамичен и ние не знаем в бъдещето какви лекарства ще влизат. Но гласуващите трябва да имат яснота за предходната поне година, и за по-предходната, какви суми са разходвани от държавата и от лечебните заведения по

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, колеги, които репликирахте моето изказване! Искаше ми се да не взимам дуплика, защото влизаме действително в технологичен дебат, каквато не беше конкретната цел. Аз няма да се съглася и с двамата колеги, които ме репликираха, че проявявам воля да заблудя или да укрия истина във връзка с този дебат. По тази причина уточнявам, че това, че не съм проверил дали е постъпила информацията от Министерството на здравеопазването, се дължи на обстоятелството, че точката беше внесена извънредно в днешния дневен ред. Нормално планирахме, че ще влезе в седмичната програма за другата седмица и по тази причина нито аз, нито колегата Сава Петров сме звънели на колегите в Министерството на здравеопазването. Не ги подозирам тях обаче, че имат специална воля да укриват е, че се касае за няколко различни групи лекарства, които очевидно нямат консолидирана справка за това.

За съжаление съм се сблъсквал и с това и, разбира се, там тези сблъсъци не са не са приятни. Но искам да кажа следното. Колегата Милков се опита да бъде точен, но всъщност изкриви смисъла на дебата, затова ще повторя части от него, който водихме с Министерството на здравеопазването. Какви са трите хипотези на платци, на реални финални платци в такъв случай?

е заедно с някоя от хипотеза № 1 или хипотеза № 2 – пациентът и неговите близки. Къде в тези три случая, да го нарека „резултатен“ платец на лекарството, е лечебното заведение? Да, има риск, и то реален риск по някакъв начин с изкривена управленска воля на лечебното заведение да се затрудни достъпът. Но аз не подозирам нито един лекар, нито здравен мениджър в такова предварително желание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Други изказвания? Няма други изказвания. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Георги Михайлов и група народни представители за създаване на нов § 4, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Уважаеми господин Председател, на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за удължаване срока за изменение и допълнение на приетия вчера на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, с три седмици, тоест на максималния срок.

продължим с представянето на текста. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, § 2. Предложение от народния представител Георги Михайлов и група народни представители – досегашният § 2 става § 5. Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря,